Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. u prometu, preciznije se uređuje postojeće odredbe zakona u smislu usklađivanja s uredbom broj 785/2004. koja uređuje zahtjeva za osiguranjima prema zračnim prijevoznicima i operatorima zrakoplova. Ova obveza proizlazi iz potrebe dovršetka prve implementacijske faze Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru i predstavlja mjerila za zatvaranje poglavlja 14 – Prometna politika. Izmjenama i dopunama ovog zakona također se usklađuje i precizira izričaj prema zahtjevima predstavnika međunarodnih organizacija koje su obavljali provedbu sukladno provedbi sporazuma, dakle europskog zajedničkog zračnog prostora radi unaprjeđenja zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj te usklađivanja s izričajem novog Zakona o zračnom prometu koje je u izradi. Konkretno, preciznije se definiraju pojmovi zračni prijevoznik i operator zrakoplova, kao i preciziranje odredbi koje uređuju osiguranje zračnog Na kraju samo kratko, za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva iz državnog proračuna. Hvala lijepo. riječ? Da. U ime Odbora za financije i državni proračun, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 27. sjednici održanoj 11. ožujka 2009. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu s Konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije te da donošenje ovog zakona predstavlja jednu od mjera potrebnih za ispunjavanje mjerila za zatvaranje u poglavlju 14 – Prometna politika. Ovim zakonom također vrši se usklađivanje sa uredbom 185 iz 2004. godine kojom se između ostalog uređuju zahtjevi za osiguranjima prema zračnim prijevoznicima i operaterima zrakoplova. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora jednoglasno je podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj zakon donese po hitnom postupku i da se Hrvatskom saboru predloži donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Više od odbora ne vidim nikoga da se prijavljuje. Ne. Otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Na početku, ja ću kratko u jednoj rečenici reći da Klub zastupnika SDP-a podržava predloženi zakon i da nemamo primjedbi na tekst zakona. No s obzirom da se pruža jedinstvena prilika da o ovoj temi se malo govori i šire u kontekstu zakona, ja ću iskoristiti priliku, a da me neće potpredsjednik Sabora upozoravati da sam iskočio iz teme. reći ću jednu stvar kao mladi zastupnik, moj kolega isto tako iz redova HDZ-a i neki drugi koji smo tek godinu dana nepunih ili punih u ovim klupama. Donijeli smo puno zakona, dopuna i izmjena zakona, međutim imam osjećaj da većina nas nije zadovoljna sa onim što nismo donijeli, a to je da neke stvari smo rješavali u usuglašavanju, prilagođavanju, europskom putu Hrvatske, što je dobro, da smo tu bili gotovo jedinstveni. Međutim, ono što se događa u državi, u zajednici, u svakodnevnom životu nažalost prerijetko je tema o kojoj raspravljamo. Povod za evo, ovaj moj uvod je ono što se događa u području obaveznog osiguranja motornih vozila. Mi imamo agenciju koja se bavi reguliranjem odnosa, međutim bitnih promjena i bitne promjene se nisu dogodile za građane kao vlasnike motornih vozila niti za gospodarske subjekte kao vlasnike motornih vozila s kojima se susreću tridesetak i više godina. Konkretno, reći ćemo sljedeće. Fond iz kojeg se trebaju sanirati štete temeljem ovih osiguranja uvijek je u nekakvim problematičnim odnosima gubitaka ili na granici rentabiliteta iz razloga što unutar, to su i Amerikanci izmislili, zato smo došli u globalnu krizu, osiguravateljske industrije, ja ne znam kakva je to industrija, ali tako oni to zovu, postoji nelojalna konkurencija davanjem popusta kod prve registracije prvog osiguranja koji ne pripada nositelju tog obaveznog osiguranja. Time se umanjuju zapravo prihodi zajedničke kase i prihodi onih koji trebaju isplaćivati štete temeljem tog. Drugo pitanje daleko značajnije je to da mi više od 30 godina, nisam mogao dobiti podatak, na području Republike Hrvatske imamo zone rizika koje su se uspostavile, neki vole reći u davnoj povijesti, davnoj prošlosti, početka automobilizma iz kojih proizlazi sljedeće. Da područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije ili Hrvatskog zagorja su najveća zona rizika i plaćaju najveću stopu obveznog osiguranja. Obrazloženje je agencije da je to temeljem statističkih podataka. Međutim, takve statističke podatke nigdje ne možemo pronaći a podaci koji su se bazirali do 90. bazirani su na nama dobro poznatoj situaciji da smo na Zagorskoj magistrali imali pokolj kada smo imali više vozila nego što danas imamo prosječno dnevno na auto-cesti Zagreb-Macelj, na staroj Zagorskoj magistrali i tada je bila činjenica da izuzetno veliki broj odštetnih zahtjeva temeljem odštete trećim licima je praznio kase osiguravatelja. To se nije promijenilo, i nadalje smo mi bez obzira što je cestovna infrastruktura i dalje loša kao što je bila, to moramo reći, ali nije se promijenilo bez obzira što se evidentno je smanjen broj učesnika u prometu koji izazivaju nesreće pod utjecajem alkohola i slično, to govore policijske statistike za razliku od ranijih nekih tumačenja i predrasuda o Zagorju sa puno vozača pod utjecajem alkohola. I kakva je danas situacija? Danas vi imate u Hrvatskoj situaciju da pojedine tvrtke, neću im sad raditi reklamu, registriraju od 150 svojih motornih vozila 100 u Daruvaru. Zašto u Daruvaru? Jer je to područje najniže stope rizika i najniže osnovice za plaćanje obveznog osiguranja. Da Hrvatske pošte registriraju svoja vozila u Vukovaru, kad bi novci ostajali i u Daruvaru i Vukovaru ja bih čak i digao ruku za to. Međutim, s obzirom da nema decentralizacije, to je slično i sa cestarinama nema decentralizacije tih sredstava, da vozila troše i ceste i ugrožavaju promet ili sudjeluju u nesrećama na području onom gdje djeluju a gdje nisu zapravo registrirana onda imamo situaciju da zapravo nema ni u tržišnoj utakmici ali i na ravnopravnom položaju građana u Republici Hrvatskoj niti traga kad se radi o obveznom osiguranju. Mislim da bi to trebala biti jedna od tema naše rasprave jer nije dovoljno da imamo agencije koje se brinu za ravnopravnost ili za ravnopravnu tržištu utakmicu nego da i mi u ovom Visokom domu ili u odborima tog Visokog doma raspravljamo o tim nekim problemima koji dovode do toga da pojedini gospodarski subjekti donose odluke o formiranju ili obrta ili poduzeća u tim sredinama. Naime, ovo je čitav kompleks koji je zaista problematičan u Hrvatskoj, mi ga svi dobro znamo. Pitanje plaćanja cestarina kod registracije. Vi imate državne tvrtke koje sva vozila registriraju u Zagrebu ili bližoj okolici a istovremeno deru ceste na području, evo reći ću moj prijatelj gradonačelnik Gline Marko Sremić ima 540 kvadratnih kilometara prostora na kojim ima cesta i cesta, i puteva neasfaltiranih, Hrvatske šume ih troše ali niti lipe iz onoga od goriva, niti lipe od registracije ne ostaje Marku Sremiću za područje Gline. Neću govoriti o drugima ali konkretnim razgovorima kad smo bili o tome smo raspravljali. Definitivno da su to pitanja koja su vezana za decentralizaciju i fiskalnu u ovom dijelu, ajde kažem parafiskalnih nekih nameta i da su to zaista teme na koje pobuđuje potreba potreba ovog usklađenja ali i daje nam zadatak da ih stavimo na dnevni red našeg Hrvatskoga sabora, da građani zaista ne budu kažnjeni zbog nečega za što nisu krivi jer šteta koja se događa na području jedne županije ne moraju činiti ljudi s područja te županije. Oni mogu biti izuzetno ispravni ali statistikama i evidencijama događaja nesretnih vodi se da se dogodilo na području te županije i zona rizika se automatski time povećava. Još jedanput ponavljam, podržat ćemo prijedlog ovog zakona ali mislimo da bi i naše ministarstvo a i neke druge nadležne institucije pa ako treba i HAK i interesne i predstavnici civilnih društava trebali sjesti za stol da vidimo neke opće uvjete da osiguravateljskoj industriji koja zaista dobro živi i ne živi loše nametnemo neka pravila ponašanja koja će biti na korist svih građana Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Gospodine predsjedniče, pa pošto ne mogu kolegi replicirati iskoristit ću mogućnost ispravka netočnog navoda pa usput i ispraviti jedan netočan navod, a radi o uništavanju cesta od strane Hrvatskih šuma. Imamo mi prihode u našim proračunima, to je šumska renta koja služi za nerazvrstane ceste i poljske puteve koje Hrvatske šume uredno barem kod nas u Pakracu Pakracu uplaćuju u proračunu. Da li je to dostatno o tome ćemo razgovarati vani. Druga stvar je, isto dolazim sa područja grada Pakraca koji nosi registraciju Daruvar koja je ovdje spomenuta i stvarno sam bio iznenađen prije par mjeseci na Aerodromu u Dubrovniku gdje sam vidio rent a car vozila, mislio sam da je zabuna, umjesto DU svi su nosili registracije DA. Znači, rent a car vozila u rent a car kućama registrirana upravo i plaćene sve ove obaveze po osiguranjima na području našeg područja od posebnog državnog interesa, ratom stradalom području gdje neke kuće stvarno koriste to, registriraju i plaćaju obaveze u našim stanicama a vozila. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I sada idemo dalje s raspravom. Uvaženi zastupniče Davor Huška u ime kluba HDZ-a. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine tajniče sa suradnikom, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Evo kako je rekao kolega Hanžek mi mladi zastupnici, uvijek imamo nešto pogotovo svojim našim iskustvima iz lokalne samouprave i uprave gdje bi htjeli neke stvari istaknuti i u perspektivi i promijeniti naravno sve na bolje. Neću ići toliko široko, pokušat ću se držati ove točke, možda na kraju još nekoliko riječi vezano za temu koju je otvorio kolega Hanžek. Zadržat ću se na ovom što se nalazi pred nama a to je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, s Konačnim prijedlogom zakona jer vidimo a i čuli smo od gospodina državnog tajnika da predloženim izmjenama i dopuna Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, preciznije se uređuje postojeće odredbe zakona u smislu usklađivanja s uredbom broj 785/2004. koja uređuje zahtjeva za osiguranjima prema zračnim prijevoznicima i operatorima zrakoplova. Naime, Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu sadrže odredbe područja primjene na obvezno osiguranje u prometu, osiguranje zračnih prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova odgovornosti za štete nanesene trećim osobama putnicima, osiguranje vlasnika, odnosno korisnika brodice, jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Republika Hrvatska je početkom 2006. godine potpisala Sporazum o europskom zajedničkom zračnom prostoru kojeg smo i mi ratificirali ovdje u Hrvatskom saboru prošle godine u svibnju. Tim sporazumom je usklađeno Hrvatsko nacionalno zakonodavstvo u području zračnog prometa za zakonodavstvom Europske unije. Ipak zadnje izvješće o provođenju istog sporazuma, odnosno Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru, pokazalo je kako je potrebno izvršiti još neke manje izmjene i dopune kako bi zakon u potpunosti bio usklađen s uredbom Europske unije. Upravo zato donošenje ovog zakona, predstavlja jednu od mjera potrebnih za ispunjenje mjerila za zatvaranje poglavlja 14. – Prometna politika, jer je zajedničko stajalište Europske iz travnja 2008. godine kao mjerilo za zatvaranje istog u području zračnog prometa, određena obveza Republike Hrvatske da provede prvu fazu Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru. Ovim se zakonom kako je već rečeno vrši usklađivanje sa uredbom Europske unije, a što predstavlja obvezu iz prve faze navedenog sporazuma. Nadalje, izmjenama i dopunama ovog zakona usklađuje se i precizira izričaj prema zahtjevima predstavnika međunarodnih organizacija koji su obavljali provjeru provedbe navedenog sporazuma, radi unapređenja zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj, te usklađivanja s izričajem novoga Zakona o zračnom prometu koji je u izradi. Preciznije definiranje pojmova zračni prijevoznik i operator zrakoplova i preciziranje odredbi koje uređuju osiguranje zračnog prijevoznika, pa tko pod pojmom "zračni prijevoznik" podrazumijeva se poduzetnik koji posjeduje valjanu operativnu licencu ili jednako vrijedan dokument, a pod pojmom "operater zrakoplova" je osoba ili tijelo, a nije zračni prijevoznik, koji kontinuirano ima mogućnost stvarne uporabe ili operiranja zrakoplovom fizička ili pravna osoba na koju je zrakoplov registriran, a pretpostavlja se da je operater zrakoplova osim ako dokaže da je operater neka druga fizička ili pravna osoba. Isto tako člankom 39. koji se mijenja što se tiče preciziranja odredbi koje uređuju osiguranje zračnog prijevoznika, bitno je da se odredbe ovog zakona o obvezi sklapanja ugovora osiguranju zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima, primjenjuju na sve zračne prijevoznike, odnosno operatora zrakoplova koji lete unutar, u, iz, ili preko teritorija Republike Hrvatske ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom koji obvezuje Republiku Hrvatsku nije drugačije određeno. Osim navedenog usklađivanja ovim zakonom se i nomotehnički dorađuju pojedine odredbe zakona u cilju njegove preciznije i jasnije primjene. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz državnog proračuna i također predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku jer se donosi radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije. Naravno da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, a o problematici koju je otvorio kolega Hanžek, stvarno mislim da bi bilo dobro porazgovarati sa mjerodavnima i u Ministarstvu financija i u drugim ustanovama, jer nije logično da se u našoj stanici za tehnički pregled u Gradu Pakracu gdje nosimo također tu zonu visokog rizika i registraciju Daruvara, u jednom danu nađe 50-ak Vespa, motorića, Skutera koje privatne osobe povrtnici, poduzetnici dovoze sa mora, registriraju ih kod nas, plate daleko, daleko manje obaveze po polici osiguranja, a gospodarsku djelatnost i prihode ostvaruju na nekom sasvim desetom mjestu. Vjerujem da tu postoje mogućnosti da se to regulira, ako ništa drugo da barem određena sredstva iz te vrste djelatnosti, tih motornih vozila svih mogućih i nemogućih vrsta koja se na takav način registriraju, da barem dio tih prihoda koji oni ostvare od gospodarske djelatnosti završi u blagajnama, u proračunima gradova jedinica lokalne samouprave na čijim se područjima ta motorna vozila i registriraju. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ove izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima o prometu uglavnom se odnose na područje zračnog prometa, jer se u postupku usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije u poglavlju Prometne politike utvrđene neke manjkavosti u području zakona koji regulira osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima u zračnom prometu. Postojećim zakonom između ostalog definirano je da let zrakoplova u odnosu na putnika i njegovu osobnu prtljagu koja se nalazi u kabini zrakoplova, predstavlja vrijeme prijevoza putnika zrakoplovom. Europa traži da je za putnika i njegovu osobnu prtljagu let zrakoplova širi pojam od prijevoza zrakoplovom pa uz prijevoz uključuje i njihov ukrcaj i iskrcaj. Također se mijenjaju i odredbe postojećeg zakona koje govore o štetama koje su pokrivene ugovorom o osiguranju zračnog prijevoznika, odnosno operatora zrakoplova koji lete unutar, u, u, iz ili preko teritorija Republike Hrvatske od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima u zračnom prometu. Naime, do sada su se između ostalih kategorija šteta pokrivale i štete zbog rizika rata i terorizma. Europa traži i predlagač zakona je taj termin proširio i na štete zbog otmica, sabotaža, nezakonitog prisvajanja zrakoplova i građanske pobune. Klub Hrvatske narodne stranke će prihvatiti ove predložene izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, iako nam je nejasno zašto se ove izmjene i dopune nisu ugradile u zakon onda kada se on donosio, ako predstavljaju opće poznate i šire prihvaćene činjenice iz područja zračnog prometa. Vjerojatno je u pitanju nedovoljna brižnost pri izradi postojećeg zakona tj. uključivanju adekvatnih europskih izričaja i kriterija u naš zakon. Znate, nije smrtni grijeh kad se nešto krivo napravi ili propusti napraviti iz neznanja, ali kada se krivo prepišu europske direktive, pogotovo općepoznate činjenice onda je to već itekako zabrinjavajuće, a i mi svi gubimo i vrijeme i energiju i proračunski novac zbog toga. Nažalost, ovo je prilika da se istakne kako naš najveći problem u zračnom prometu i nije stručnost i brižnost pri izradi zakona ili indolentnost u pripremi zakona, već implementacija zakona u praksu koja će omogućiti siguran zračni promet bez potrebe nadoknade šteta putnicima i trećim osobama. Već je dulje vrijeme javna tajna da u upravi zračnog prometa ima premalo službenika koji uz to nemaju dovoljno operativnog iskustva iz zrakoplovstva što je prošle godine rezultiralo dodjelom negativne ocjene Hrvatskom civilnom zrakoplovstvu od Američke federalne uprave zračnog prometa. Nepovoljna ocjena donesena je uglavnom zbog kašnjenja s osnivanjem agencije za civilno zrakoplovstvo kao nacionalnog nadzornog tijela čija zadaća je certificiranje i kontinuirani nadzor nad pružateljima usluga u zračnom prometu, tj. briga za sigurnost cjelokupnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj. Utješno je naravno što se negativna ocjena ne odnosi na kvalitetu hrvatskih zračnih prijevoznika koji zadovoljavaju i najstrože svjetske norme, nego na nedostatak usklađenja hrvatske zračne prometne politike sa svjetskim standardima, ali radi toga i hrvatski zračni prijevoznici naravno trpe štetu. Zakon o osnivanju Agencije stupio je na snagu u svibnju 2007. godine. rok za imenovanja Vijeća Agencije bio je srpanj 2007. godine. Vlada je imenovala Vijeće Agencije 18. travnja 2008. Niti Niti do danas, a uskoro će proći i dvije godine od rokova, Agencija nije zaživjela u praksi, nije zaposlila potrebne, odgovarajuće stručne ljude i počela raditi svoj posao licenciranja i nadgledanja zrakoplovnih kompanija u Hrvatskoj prema međunarodnim standardima, zbog čega ni jedna hrvatska zrakoplovna kompanija ne smije letjeti u SAD. Veliki je porast hrvatskih državnih institucija nadležnih za organizaciju i nadzor zračnog prometa, da smo još uvijek u društvu država kao što su Obala bjelokosti, Bangladeš, Gvajana, Zimbabve ili Nikaragva. Posljedice takvog stanja u organizaciji i nadzoru zračnog prometa mogu biti ozbiljne i za poslovne ljude i za turizam. Pozivamo Vlade Republike Hrvatske da hitno i adekvatno reagira kako bi se zaustavile neugodne međunarodne blamaže naše zemlje i negativne posljedice po neposredne sudionike u zračnom prometu, ali i ukupno hrvatsko gospodarstvo. Zahvaljujem. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Svakodnevno slušamo ili pročitamo o stravičnim prometnim nesrećama i isto tako stravičnim posljedicama tih nesreća. Svakodnevno dobivamo ružne vijesti o mnoštvu poginulih ili teško ozlijeđenih u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu, a u posljednje vrijeme sve češće i u riječnom i morskom prometu. Posljedice takvih nesreća su mnogobrojne, ali ponajprije nenadoknadive ljudske žrtve i velike materijalne štete. I zbog jednih i drugih posljedica vodi se čak i velik broj sudskih postupaka zbog sporova oko naknada štete. Naravno da je Zakon o osiguranjima u prometu iz 2005. već dao zakonski i pravni okvir koji sadržava odredbe o osiguranju putnika u prometu, odredbe o osiguranju zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova, o odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima. Istodobno, postojeći zakon regulira i osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon i jahti od odgovornosti za štete nanesenim trećim osobama. U međuvremenu, Republika Hrvatska je 2006. godine potpisala Sporazum o europskom zajedničkom zračnom prostoru, a cilj sporazuma bila je potpuna harmonizacija hrvatskog zakonodavstva u području zračnog prometa sa zakonodavstvom Europske unije. Ta harmonizacija zakonodavstva podrazumijeva obvezu Republike Hrvatske u implementaciji određenih odredbi i direktiva iz sporazuma u hrvatsko zakonodavstvo i to po određenim fazama koje su određene sporazumom. Jedna od najvažnijih uredbi iz sporazuma je i pitanje iznosa deviznih osiguranja zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova. Maloprije smo čuli od kolege Vincelja da je kazao da ove izmjene i dopune zakona proizlaze iz neozbiljnog pristupa posla u Vladi i ministarstvu. Međutim, neosporno je da je postojeći zakon već bio usklađen sa uredbom br. 785 iz 2004. godine Europskog parlamenta, a koja se zapravo odnosila na osiguranje zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima. Ali isto tako, neosporno je da je zadnje izvješće o procjeni provođenja Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru uputilo na potrebu manjih korekcija i dopuna postojećeg zakona tako da bi konačno i u potpunosti bio usklađen s uredbom Europskog parlamenta. To doista onda i upućuje da nije bio samo u načinu rada ministarstva. S ovim usklađivanjem dovršava se i prva implementacijska faza Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prometu i stvaraju pretpostavke odnosno ispunjavaju uvjeti za zatvaranje poglavlja 14.-Prometna politika. Mnoge predložene izmjene i dopune zakona nisu od suštinske važnosti, već se više nomotehnički doređuju pojedine odredbe već postojećeg zakona, ali samo s ciljem jasnijeg i preciznijeg tumačenja u primjeni zakona. Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima jasno je napravljena razlika između vlasnika drugih prijevoznih sredstava i zračnog prijevoznika, odnosno operatera zrakoplova, ali je i jasnije određeno koje je i kakve štete su pokrivene osiguranjem. Stoga osobno podržavam donošenje ovog zakona i ono što je najvažnije istaknuti da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva iz državnog proračuna. Hvala lijepa.

uvažene kolegice, dame i gospodo. Kao što je iz materijala vidljivo, a i prethodnici su to već u svojim raspravama i i konstatirali da se ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguravanjima u prometu donosi u cilju potpunog usklađivanja sa pravnom stečevinom Europske unije u području zračnoga prometa. Kao što smo u prethodnoj točci dnevnoga reda usklađivali mjere i mjerila vezano uz poglavlje 10. tako je donošenje ovog zakona predstavlja jednu od mjera potrebnih za ispunjenje mjerila za zatvaranje u poglavlju 14. a koji se zove prometna politika, jer je u zajedničkom stajalištu EU-a u poglavlju travnja 2008. kao mjerilo za zatvaranje poglavlja 14. u području zračnog prometa određena obveza Republike Hrvatske da provede prvu fazu Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prometu. I u tom smislu ovim se zakonom vrši i usklađivanje sa Uredbom 785 od 2004. EZ-a a što predstavlja obvezu iz prve faze Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prometu. Dakle, slijedom navedenog donošenje ovog zakona predstavlja jednu od tih mjera a koje su potrebne za ispunjenje mjerila za zatvaranje u poglavlju 14. – Prometna politika. Naime, zajedničkim stajalištem EU-a u poglavlju 14. iz travnja 2008. kao mjerilo za zatvaranje poglavlja 14. u području zračnog prometa određena je obveza Republike Hrvatske da provede prvu fazu Sporazuma o europskom zračnom zajedničkom prometu i u tom smislu ovim se zakonom vrši usklađivanje sa Uredbom 785 EZ-a. Isto tako kao što je navedeno u ovom se zakonu tehnički dorađuju pojedine odredbe zakona, a u cilju kako jasnije tako i preciznije primjene samoga zakona. Da podsjetim, Republika Hrvatska je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu iz 2005. a koji je stupio na snagu 1. 1. siječanj 2006. odredila odredbe u području primjene na sljedeće, na obvezna osiguranja u prometu a tu se posebno misli na osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. uz obavezno osiguranje u prometu tu su i osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatera zrakoplova, od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima, osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. No, kao što je i vidljivo početkom 2006. godine Republika Hrvatska je potpisala Sporazum o europskom zajedničkom zračnom prostoru a koji je Hrvatski sabor ratificirao u svibnju 2008. godine. Kao što je jasno navedeno i naznačeno cilj sporazuma je potpuna harmonizacija hrvatskog nacionalnog zakonodavstva u području zračnog prometa, a sa zakonodavstvom I potpisivanjem ovog sporazuma Republika Hrvatska se obvezala implementirati u svoje zakonodavstvo uredbu i direktive koje su tim sporazumom obuhvaćene, a sukladno i fazama koje su u tom sporazumu definirane. Jedna od uredbi iz tog sporazuma upravo uređuje i pitanje iznosa osiguranja obveznih osiguranja zračnog prijevoznika, odnosno operatera zrakoplova koja se uređuje zakonom. Iako je usklađivanje sa odgovarajućim EU propisima, odnosno uredbom EZ-a u dijelu koji se odnosi na osiguranje zračnog prijevoznika, odnosno operatera zrakoplova od odgovornosti na štete štete trećim osobama i putnicima u najvećem dijelu izvršeno već kroz postojeći zakon ovo zadnje izvješće o procjeni provođenje tog europskog Zajedničkog sporazuma o zračnom prometu pokazalo je kako je potrebno izvršiti i još neke manje izmjene i dopune kako bi naš zakon i bio usklađen sa EU uredbom te su tako i navedene te izmjene članaka prije svega od, od 12 koliko ih ukupno ima, a to su one koje se te izmjene osobno i odnosi. I da previše ne duljim, svakako da ću ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom osiguranju u prometu i prihvatiti. Hvala. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja bih se vrlo kratko osvrnuo na, samo u svom izlaganju na dosadašnje izlaganja kolega jer su me zapravo potakli kazati nekoliko riječi vezano za ovaj zakon ili malo pored materije ovoga zakona. Onda ću svoje izlaganje zapravo završiti osvrtanjem na ovaj sami zakon kojeg dakako osobno podupirem kao i klub kojem pripadam ali i svi ovdje zastupnici. Kolega Hanžek i Huška su govorili o ja bih rekao jednom momentu koji je na žalost praksa a to je u biti manipulacija na svoj način osiguranjem kao takvim i posve ih razumijem i podupirem nastojanje da se to spriječi. Ali na tragu toga mi je na pameti i ona jedna reformska odluka ministra zdravstva, a vrlo važna, naoko neprimjetna i naoko nevažna, ali u biti u praksi vrlo važna a odnosi se na onaj segment u kojem osiguravatelj plaća sve troškove prouzročene u jednoj prometnoj nesreći a koji zapravo mogu biti ogromni i koji u pravilu do sada se izbjegavalo plaćati na način da se naprosto tog unesrećenog čovjeka prikazivalo kao ne znam jedan slučaj koji se vezalo za njegovu neku drugu dijagnozu i onda se sve troškove liječenja svodilo na, zapravo na Fond zdravstvenog osiguranja a nikako to nisu činile niti čine osiguravateljske kuće. Prema tome, evo i ovom prigodom moja potpora, puna potpora tom ja bih rekao vrlo otvoreno, vrlo poštenom nastupu, ali i korektnom da oni koji zapravo preuzimaju odgovornost i koji zapravo uzimaju novce za osiguranje da zapravo i snose troškove sve koji proizlaze iz onog za što su zapravo već naplatili svoju uslugu. Ovdje je kolega govorio i predstavnik HNS-a u ime kluba i kad je govorio da zapravo o nedostatku određenih usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa međunarodnim standardima, onda ja mislim da je zapravo ovaj zakon doprinos usklađivanju s tim standardima i u svakom slučaju je korak naprijed, dakako da je i on podupro ovaj zakon, ali me njegovo izlaganje također zaintrigiralo s obzirom da je spomenuo zašto naši zrakoplovi ne mogu letjeti izravno u Sjedinjene Američke Države, na primjer i to je pitanje neovisno o tome koji su uzroci vrlo relevantno i vrlo važno. I osobno sam se zanimao i pitao izravno u Croatia osiguranje u Croatia Airlines zašto hrvatski zrakoplovi, zašto recimo Croatia ne leti izravno za Toronto? Izravno za New York? Ja sam dobio drugo objašnjenje, međutim koje god da je objašnjenje, jedna nacionalna tvrtka treba učiniti sve kako bi zapravo osposobila se, kako bi se dovela u poziciju da može letjeti na takve destinacije. Iz kojih razloga? Dakle, mi imamo nacionalnu tvrtku koja ima i nacionalno ime, ali i obavlja jednu, ja bih rekao ne samo obvezu prijevoza putnika, nego i jednu, čini jednu emocionalnu, jednu dodatnu komponentu, ona je zapravo naš ponos, hrvatski ponos i na određeni način se može mjeriti koliko je daleko, koliko su daleko naši rođaci, naši prijatelji, naši sunarodnjaci u svijetu od matične domovine. Da li Da li je ta neka zemlja, neovisno sad o kojoj govorimo, u ovom slučaju Hrvatska i naši gradovi, da li su izravno povezani letom ili nisu sa tom destinacijom? Zamislimo samo poziciju, zamislimo se sutradan, ako Bog da, evo i ovaj doprinos i ovaj zakon, doprinos je tome da ćemo sutradan sigurno imati mogućnost letjeti izravno recimo iz Zagreba u Toronto i izravno iz Zagreba u New York, da tako nitko ne leti izravno iz Zagreba, niti može, ni iz Frankfurta u Australiju, ali barem na Sjevernoameričkom kontinentu. To bi bio jedan veliki korak naprijed i jedna psihološka potpora svim onima koji žive, dakle našim sunarodnjacima u svijetu i što bi učinilo i Hrvatsku bliže njima, ali i ne bi sigurno došlo u pitanje, kad je u pitanju ona ekonomičnost, dakle isplativost tih letova. Da bi sve došlo u pitanje, onda bi hrvatska zrakoplovna kompanija morala, ili Hrvatska država subvencionirati takve letove kako bi se zapravo oni ustalili i apsolutno sutra postali posve rentabilni. Sad bih se vratio ovom samom zakonu, ovoj materiji koja je zapravo, o kojoj je ovdje gotovo sve rečeno mislim što ja moram ponoviti jer drugačije zapravo se ne može govoriti o ovoj materiji, da je ona važna utoliko što je ona u pravom smislu riječi usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije. Ja bih rekao da je ovo jedan dobar primjer kad se pogleda sam ovaj materijal, on je relativno suhoparan, osobito za ljude koji nisu u struci i koji se ne bave ovom materijom, ali iz njih se može zapravo puno učiti. Što zapravo znači usklađivanje sa europskim standardima i što oni zapravo znače. Dakle, to je naprosto unaprjeđenje u svakom smislu riječi, u ovom pogledu i unaprjeđenje sigurnosti, unaprjeđenje u organiziranosti, unaprjeđenje u komunikaciji, unaprjeđenje koje zapravo je jamstvo, u konačnici i sigurnosti u zračnom prometu. Ja bih zaključio ovo svoje izlaganje time da se i do sada u Hrvatskoj zračni prostor, odnosno osobito kad se odnosi to na nacionalnu zrakoplovnu kompaniju, može se kazati da je do sada bila sigurna, da je ovo jedan naš doprinos da će taj zračni prostor Republike Hrvatske biti još sigurniji u budućnosti, dakle biti kompatibilniji europskome, a kad vidimo da na koncu ovog zakonskog materijala stoji da nisu predviđena nikakva materijalna sredstva jer nisu potrebna za izdvojiti, onda nam to još daje više razloga da podupremo ovaj zakon, osobito u vremenu kad je svaki novčić vrlo važan. Prema tome, ovdje zapravo dobivamo puno, a ništa ubiti ne dajemo, dakle ništa nas to ne košta. Evo, još jedanput, pridružujem se, dakle priklanjam se svim onima koji su do sad govorili afirmativno o ovom prijedlogu zakona i podupirem u skladu sa svim njima i sa svim mišljenjima do sada donošenje ovog zakona, zakonskog prijedloga. Hvala lijepa.

Teško da se ima što zamjeriti ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom osiguranju u prometu i ja ga također, kao i sve kolege koji su govorili pojedinačno i u ime svojih klubova Međutim, ovo je svakako prilika i prigoda da se osvrnemo na kontrolu vlastitog zračnog prometa kao vlastitog teritorija. Kakva je to rasprodaja našeg zračnog prostora nastupila, nikog ovdje briga nije. Sa ribama već smo doživjeli situaciju, sa poljoprivrednim zemljištem, s kupovinom i rasprodajom našeg teritorija, ali sa ovakvom nebeskom darežljivošću zaista naši susjedi mogu biti zadovoljni i prezadovoljni. Dakle, s punom odgovornošću tvrdim da je Vlada neodgovorna, a da je odgovorna za rasprodaju hrvatskog neba. Zanimljivo je da nitko u Hrvatskoj odluku specijalne agencije Ujedinjenih naroda nije koristio u dokazivanju prava na teritorij zračnog prostora, odnosno prostora koji nadvisuje cjelokupno naše kopno, a što proizlazi iz konvencije o civilnom zrakoplovstvu. Isto je tako upitno kako su Slovenci samo na nekim svojim kartama stavili napomenu o mogućoj promjeni granica, ucrtali su svoju zračnu granicu bez da su konzultirali Hrvatsku. Hrvatsku to uopće nije smetalo, dapače, to je čak crtajući vlastite granice i priznala. Čak ono što su oni odredili kao proizorij. Poznato je da su i Crna Gora i Srbija, čak onda još ondašnji dio Jugoslavije godinama nakon ove odluke odbijali primiti hrvatske zrakoplove, odnosno općenito zrakoplove iz hrvatskog zračnog prostora odnosno odbijali također slati zrakoplove u hrvatski zračni prostor a predstavnici hrvatske kontrole zračne plovidbe su u staroj dobroj hrvatskoj maniri, poslušnosti i poniznosti a nadasve darežljivosti ponudili rasprodaju hrvatskog zračnog prostora. Tako su i Srbiji i Crnoj Gori bez ikakvog operativnog razloga darovana 54 kilometra zračnog puta od Tovarnika prema Zagrebu. Italiji je darovan prostor oko točke ne razumije./… itd., neću sve citirati što jer se time sama nerviram. Međutim, svakako trebalo bi vidjeti. Pa ja mislim da bi vas ovo kolegice trebalo ozbiljno zabrinuti. Hrvatska je sada u situaciji da drugi kontroliraju promet u njezinom zračnom prostoru i u slučaju bilo kako a to ima itekako a ne samo te nekakve naravno državotvorne same po sebi ne trebaju se obrazlagati potrebe i svrhe nego ima itekakve praktične reperkusije. Naime, u slučaju bilo kakve zrakoplovne nesreće, sudara zrakoplova ili drugih incidenata države koje obavljaju kontrolu u hrvatskom zračnom prostoru nisu ničim odgovorne za moguće štete. Zbog toga bi bilo korisno da oni koji su nadležni za to, prije svega Vlada kroz pojedina ministarstva razmotri odluku vrlo poučnu Vrhovnog suda Njemačke koji je dao svoj pravorijek u sudaru ruskog i turskog putničkog putničkog zrakoplova kao što je poznato u kojem je stradalo mnogo djece a koji su skrivili švicarski kontrolori zračnog prometa ali u zračnom prostoru Njemačke u kojem ta kontrola jeste bila ustupljena Švicarskoj. Naime, sporazum koji su potpisale Vlade ove dvije zemlje nije bio ratificiran u njihovim parlamentima. A u Hrvatskoj ne samo da nema ratifikacije ovakve vrste već nema nikakvih ugovora a sukladno međunarodnom pravu a i odredbama hrvatskog Zakona Zakona o zračnom prometu. Dakle, o ovome su pisali mediji, pisao je jedan naš tjednik ali nikoga briga nije. Naravno, u određenim dnevnicima našim o tome o tome nije bilo ni govora da se Vlada slučajno ne bi uznemirila tim uznemirujućim vijestima što Vlada dobro zna za sve to, naravno jer je učesnik odnosno suučesnik ove rabote. Mnoge zrakoplovne karte sadrže uvredljiva pomicanja državnih granica Republike Hrvatske i nitko od Hrvatske kontrole leta ni ministarstva nadležnog niti Vlade nije reagirao a međunarodna tvrtka koja izdaje ove zrakoplovne karte dakle ucrtala je granicu po kojoj Prevlaka više nije u Hrvatskoj. To stoji već godinama na zadovoljstvo naših susjeda njihovih pomagača koje Hrvatska država očito izdašno, dobro plaća da skrbe o o njezinom nebeskom interesu. Danas je gospodin premijer izvolio reći ovdje vrlo žučno, svi su ga podržali da neće dati ni centimetar hrvatskog teritorija i ja mu to vjerujem ali za kilometre ne. Replika gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Dobro je raspravljala gospođa Ingrid gospodine potpredsjedniče, ali koliko sam ja kako sam pozorno slušao našeg premijera on je rekao da neće dati niti jedan centimetar hrvatskog tla a nije govorio o zraku i o vodi.

obveznim osiguranjima u prometu. Samo za kraj još kratko da ove amandmane koje je Odbor za zakonodavstvo njih konkretno tri Vlada prihvaća. Hvala lijepo.